dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 126 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Na

osnovu primene elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 125 narodnih poslanika, odnosno da prisustvuje najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Saglasno

da sam nastavak ove sednice odredio izuzetno za ponedeljak, 2. septembra 2013. godine, mimo dana određenog u članu 87. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre izabere članove Vlade.Možete se sada prijavljivati po

nije tu, poštovani ministri, odnosno kandidati za ministre, javljam se povodom povrede Poslovnika, član 27, 87. koji govori o vremenu kada radi Narodna skupština, ali u vezi člana 107. Vezane su ove tri povrede.Naime, prilikom zaključenja rasprave, u petak..(Predsednik: Ne možemo razgovarati danas o tome. Danas možemo razgovarati o onome što se dešava na današnjoj sednici. Kao što znate, povreda se traži u trenutku kada je ona načinjena i ne može se tražiti

Dakle, član 87. kaže da Narodna skupština radi od 10 do 18 časova. Sada je 15 minuta do 12 časova, a zakazali ste je za 11. Dakle, kasnite punih 45 minuta, u petak ste sednicu zaključili u 18,00. kada sam ja želeo da repliciram na gnusne neistine koje je izneo šef poslaničke grupe, gospodin Arsić, govoreći da smo mi, kao izvršna vlast…

predsednik Vlade koji je na sastanku sa francuskim ministrom za evropske poslove.Mislili smo da će moći stići ranije zbog toga nisam želeo da imamo odlaganje sednice. Kada sam obavešten da to neće biti moguće na način kako smo mi planirali, on je uputio, će vam se podeliti ovlašćenje za prvog potpredsednika Vlade, gospodina Vučića, koji će ga zamenjivati dok on ne stigne, a to će biti u narednih 30-ak minuta, ali ja nisam želeo da to vreme izgubimo. Žao mi je zbog ovog kašnjenja. Zaista se izvinjavam u njegovo ime.Reč ima gospođa Popović. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsedniče.Članovi 27. i 107. Poslovnika. Naravno, mi imamo razumevanje za kašnjenje zaista, ali možemo da razumemo ukoliko imate neke neodložne poslove. Zar to nije prirodnije da vi obavestite narodne poslanike da će početak sednice da kasni? Dakle, vi bi to morali da uradite. Kako vi to predstavljate ovaj parlament, kako vodite računa o primeni Poslovnika, ukoliko to ne radite.Vidite, u subotu ste vi prekinuli sednicu tri minuta pre 18 časova. Time ste onemogućili poslaniku Jovanoviću da replicira…(Predsednik: Nemojte, neću vam dozvoliti da o tome govorite. Držite se onog što je danas.

Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, reklamiram povredu Poslovnika član 108.Odmah vam kažem da nije dobro da pokušavate da na ovakav način ućutkate opoziciju. Mi smo spremni da radimo po dnevnom redu, a ne po Poslovniku.(Predsednik: Molim vas nemojte. Ovo što vi govorite je sada replika meni.Ne,

Razumem kašnjenje, možda ste se rekonstruisali u ovih sat vremena, možda ste izabrali nekog novog ministra, ali nemojmo da ulazimo u ovakvu raspravu. Hajde da krenemo da radimo po dnevnom redu. Ali, nemojte da ograničavate opoziciju da vam replicira na sitnim šibicarskim forama, to nije dostojno ovog doma. prvo taj rečnik ne dolikuje jednom narodnom poslaniku i dostojanstvu Narodne skupštine. Druga stvar, nemojte molim vas, to što ne dozvoljavam da se vrši zloupotreba Poslovnika i da se ona pretvara u repliku, zaista ne mislim da je ućutkivanje bilo koga.Na kraju krajeva, mi imamo treći dan rasprave, a kada je to bilo u prethodnim periodima. Treći dan rasprave o izboru Vlade, odnosno o rekonstrukciji Vlade. Mislim da je time opozicija dobila svo moguće vreme i svi ostali iz vlasti, da kažu ono što hoće da

gospodin Ivica Dačić, na taj način, a saglasno odredbama Ustava Republike Srbije, Zakona o Vladi i poslanika Narodne skupštine stekli su se uslovi da otvorimo pretres o kandidatima za članove Vlade, izaberemo članove Vlade i da članovi Vlade pred Narodnom skupštinom polože do sada svoje pravo iskoristili predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, prelazimo na raspravu po redosledu narodnih poslanika. Prvi prijavljeni je narodni poslanik Enis Imamović. Izvolite. Hvala gospodine predsedniče.Poštovani predsedniče, uvaženi ministri, kandidati za ministre, dame i gospodo narodni poslanici, mi ovih dana maltene biramo novu Vladu. Pred nama se nalazite svi vi sa kojima mi, narodni poslanici, treba da radimo u narednom periodu.Mi poslanici SDA Sandžaka želimo da verujemo da ćete vi imate snage i sluha za rešavanje problema koji muče naše građane, a koje mi

U Novom Pazaru i čitavom Sandžaku brojna svirepa ubistva, oružane pljačke i mnogi drugi oblici teškog kriminala, godinama su ostali nerasvetljeni.Navešću samo nekoliko najsvežijih primera – ubistvo vlasnika menjačnice Hanura Alića, ispred hotela u centru grada, ubistvo Avdije Šutkovića, takođe u centru grada, ubistvo vlasnika menjačnice Enesa Ajdinovića, ispred porodične kuće, na oči cele porodice, smrt Besima Tatarevića u prostorijama SUP-a u Novom Pazaru. Nije rasvetljen ni slučaj oružanog upada u službene prostorije SDA Sandžaka, te pokušaj ubistva predsednika naše stranke i ministra Ugljanina od 17. januara 2009. godine.Ovo stanje dovelo je do građanskih protesta 7. juna ove godine, na kojima je zatražena momentalna smena rukovodstva novopazarske policije. Ovi zahtevi građana izneti na demokratski i civilizovani način ignorisani su i od strane nadležnih, i od strane medija.Zločin nad Bošnjacima godinama ostaju nerešeni, ugrožavajući tako pravo pravo na istinu i pravdu porodicama žrtava, a bezbednost građana Sandžaka prepuštena je njima samima.Svedoci smo da u drugim krajevima Srbije policija za samo nekoliko sati pronađe počinioce zločina i privede ih pravdi. Mi godinama u nazad upozoravamo da je ovakvo ponašanje policije i tužilaštva glavni generator zla u Sandžaku. S druge strane policija, tužilaštvo i sudstvo koordiniranim akcijama izvode Bošnjake pred sud i izriču posude, samo zato ako kod sebe ne nose ličnu kartu. Brutalnim akcijama se hapse nevini mladići. Njih ispituju batinaši, utvrde nevinost, puste iz na slobodu i nikom ništa. Ovako nešto se zove selektivna primena zakona.Sve ovo sam rekao sa ciljem da upoznam i vas gospodo ministri, a i sve građane Srbije sa uslovima i okolnostima u kojima žive Bošnjaci u Sandžaku. Ovde danas sedimo svi, najviši predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, a ovi konkretni podaci koje vam iznosim su činjenice sa terena. Ovde donosimo dobre evropske zakone, ali nam na terenu važe potpuno druga pravila.Ovako nešto plaši investitore, a ti ljudi traže imovinsku i pravnu sigurnost u Sandžaku. Nezaposlenost u Srbiji je 24%, u Novom Pazaru 52%, a u Tutinu preko 70%. Mi poslanici smo ovde da ukazujemo na probleme i potrebe i patnje građana. To je naša obaveza. Mi od Vlade očekujemo da te probleme reši. Naše učešće u parlamentu i Vladi je zadnji tračak nade Bošnjacima da svoje probleme u Srbiji mogu da reše u okvirima institucija sistema.Zato pozivam Vladu Republike Srbije da planira budžetska sredstva za otvaranje novih radnih mesta u Sandžaku i da time ohrabri druge investitore da ulažu u Sandžak. Mi ćemo podržati ovu rekonstrukciju Vlade i želimo vam puno sreće i uspeha u radu. Hvala. Gospodin Vučić. Izvolite. obratiti, sa tačnim i preciznim podacima.Ne želim da verujem da sve što ste rekli je istinito, a ako ima dela istine o čemu ste govorili, mi ćemo određene korake preduzimati.Ja sam sa gospodinom Ugljaninom dva puta razgovarao, ne na temu svih slučajeva koje ste pomenuli, već nekih o kojima smo govorili i ako ustanovimo da postoje razlike u ophođenju i ponašanju, bilo u tužilaštvu, pravosuđu, bilo gde, prema pojedinim ljudima zato što pripadaju drugoj naciji ili drugoj veri, to u Srbiji nećemo tolerisati ni jednog sekunda.Mislim da to nije slučaj, ali dozvoljavam da je moguće da postoje pojedinačni slučajevi koji pokazuju da nisam u pravu. Mi smo spremni da o tome razgovaramo i da pronalazimo najbolja moguća rešenja. Za nas to nije tabu tema, naš cilj nije, i ne zato što, bismo se kao Vlada ili država uplašili bilo čijeg izlaska na ulice ili ne znam šta, ne, o tome sam jutros razgovarao i sa poljoprivrednim proizvođačima, pa ću i sa vama da budem sasvim otvoren.Svako ko misli da može nešto da reši na ulici, neka reši. Mislim da se na ulici ne rešava ništa. Postoje institucije ove zemlje i tu se sam vam zahvalan što ste to rekli, ali mora da postoji poverenje između nas. Hoću da svaki Bošnjak, da svaki Srbin u Pazaru ili Sjenici, Tutinu, gde god hoćete, Prijepolju, Priboju, bilo kom mestu, dakle, Beogradu, da na jednak način doživljava ovu vladu i da zna da su u Vladi svi ljudi isti. Mi ćemo se tako ponašati.Što se tiče razvoja biznisa u Raškoj oblasti, ili Sandžaku, kako god hoćete, svejedno je, mislim da je to naš najvažniji zadatak i za to moraju i ti ljudi koji žive tamo da dodatno vam pomognu razvojem privatnog sektora svojim idejama, biznis planovima, mi ćemo da pomognemo. Ako dođe sa dobrim biznis planova, ne pomažemo mi samo strance koji ulažu u našu zemlju, već dobre domaće planove i programe.Molim programe.Molim ljude koji tamo imaju takve ideje, koje mogu da naprave dobre biznis planove, neka dođu,neka se jave u Vladu Srbije, i u naše Ministarstvo privrede i u Siepu, i u mnoga druga mesta, pa da vidimo i mi ćemo im pomoći zato što ja mislim da je najveći problem za svakoga od nas uvek kada imate nezaposlenost preko 50%, jer kad niko ništa ne radi, naravno i kada ne može da proživi, kad ne može decu da prehrani, onda ćete imati povećanu opštu stopu kriminaliteta i sve drugo.Dakle, ja vas molim za razumevanje, podizanje penzija na bilo koji način, na nacionalnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi nikome ne donosi nikakvo dobro, a mi smo spremni da čujemo svaku vrstu kritike i da rešavamo stvari po tom pitanju. Mislim da će te neke rezultate po tom pitanju već videti u narednom periodu, a nadam se da sve ono što ste govorili je u najmanju ruku pomalo preterano, a ako nije, utoliko će pred nama biti više posla i zadataka. Hvala. **Nebojša Poštovani gospodine Vučiću, meni je drago što ste pozitivno odgovorili na pojedine delove moje diskusije. One podatke koje sam izneo jesu samo deo podataka koji su koji su sa terena. Naravno, posedujem još mnogo drugih slučajeva koje ovde nisam hteo da iznosim i koje nisam izneo, koji su takođe slični ovima, a datiraju mnogo dublje u prošlost. Biću vrlo raspoložen da sa vama o tome razgovaram i da te podatke podelimo.Ovde sam govorio o suštini, izbegavao sam formu i hteo sam upravo da upozorim na činjenice koje nas očekuju na terenu je naši građani traže od nas da mi promenimo. Mi smo uostalom svi ovde položili jednu te istu zakletvu. Dobar deo te zakletve se odnosi na odbranu ljudskih i manjinskih prava i ja za tu svoju zakletvu imam dvostruku odgovornost kao predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u ovom parlamentu.Ja ću na najbolji mogući način, na konstruktivan način pomagati Vladi koju podržavam da nađe rešenja za ove stvari koje tište građane, koji su mene ovde poslali da ja njihove interese štitim i da rešavam njihove probleme, a od vas tražim da mi u tome pomognete. Hvala. Hvala.Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, iskreno se nadam da će ponuđene rekonstrukcije obezbediti uspešniji rad Vlade u narednom periodu

neselektivno prihvatanje evropske vrednosti. U ovom pravcu je neophodno i da se konačno prestane sa diskriminatornom politikom prema Albancima u Srbiji.Krajnje je vreme da bar sada, nakon rekonstrukcije Vlade, se ozbiljnije ispita da li je funkcionisanje koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, koji u toku 13 godina nije uspeo da ostvari ni osnovne ciljeve postavljene Vladinim programom iz 2001. godine. Dosadašnji način funkcionisanja koordinacionog tela dokazuje zapravo taj diskriminatorni odnos dosadašnje vlasti u Srbiji prema Albancima ovog područja.Naime, u toku 13 godina rada ovog tela,

pristupom dosadašnjih vlada nije bilo moguće ostvariti planiranu ekonomsku revitalizaciju područja, a i integraciju Albanaca u državne organe i institucije. Zato je stopa nezaposlenosti Albanaca u Preševskoj dolini porasla do rekordnih 80%, zapravo sve dosadašnje vlade nisu uspele da saniraju štetu učinjenu

Tada su u opštinskim sudovima i javnim tužilaštvima, u Preševu i Bujanovcu, Albanci bili relativno dobro uključeni, a sad su sudovi degradirani u sudske jedinice i Albanci ne mogu više da budu primljeni i kao pripravnici i pored činjenice što u Osnovnom sudu u Vranju od preko pedesetak samo su troje sudija albanske nacionalnosti, što predstavlja oko pet puta nižu kadrovsku zastupljenost Albanaca u odnosu na njihovo učešće u ukupnom broju stanovnika ovog sudskog područja.Šta

jezik?Takođe i u oblasti obrazovanja na albanskom jeziku je došlo do drastične degradacije. Nakon više od dve decenije nije se još uvek rešio osetljivi problem nedostatka udžbenika na albanskom jeziku. Još uvek ministarstvo nije uspelo da obezbedi sredstva ni za bukvar za albanske prvake. Zapravo, samo što je počelo da se rešava ova problematika, uz pomoć Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, ovaj legitimni organ Albanaca u Srbiji je blokiran i od strane Ministarstva prosvete i od Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava i od koordinacionog tela.Pored sprečavanja i onemogućavanja da ostvaruje zakonske kompetencije u oblasti upravljanja školama na albanskom jeziku, Nacionalni savet Albanaca je dodatno grubo oštećen i smanjivanjem finansija, jer Vlada Srbije je odlučila da u finansiranju priznaje samo 5.800 Albanaca, koliko ih je manipulativno prikazao Republički zavod za statistiku.Uzgred bih vas podsetio da ovakve drakonska mera nije bila primenjivana ni u vreme Miloševićevog režima, 1991. godine, kada je takođe bio bojkotovan popis stanovništva. Ne ulazim sada u problematiku zbog čega je tada i prošli put

pre svoje diskusije bih samo želela da svim našim đacima, učenicima osnovnih i srednjih škola, danas poželim uspešan i srećan početak.Ulazimo u treći dan rasprave o rekonstrukciji Vlade i potpuno je jasno da će građani Srbije, kao i do sada, na nepogrešiv način znati da dobro sude o svakoj našoj izgovorenoj reči i o svakom postupku. Međutim, ono što je sigurno, ovu rekonstrukciju nisu tražili ni građani, ni javnost, ni opozicija. Po mom dubokom mišljenju, budućnost ove rekonstruisane Vlade zavisiće od ciljeva koje je ona sama sebi postavila.U proteklih godinu dana najveći rezultati ove vlade bili su potpisivanje Briselskog sporazuma, borba protiv korupcije i kriminala i vraćanje poverenja najvažnijih evropskih zemalja u Srbiju, što je rezultiralo dobijanjem datuma za početak pregovora sa EU u januaru mesecu sledeće godine.Ukoliko ne želimo da zatvaramo oči i da zabijamo glavu u pesak, već da pogledamo istini u oči i da budemo realni i pred sobom i pred građanima Srbije, onda je potpuno jasno da je ključ daljeg napretka Srbije u reformama ekonomskim, društvenim i političkim, jer nam u suprotnom sledi kolaps.Nije prvi put da u Srbiji čujemo reči suštinske, sveobuhvatne temeljne reforme. Razlika je u tome i jedna nesumnjiva činjenica je u tome što ni jedna vlada od 2000. godine do današnjeg dana nije imala hrabrosti i snage da započete reforme sprovede do kraja. Zbog toga smo od 24. septembra 2000. godine do današnjeg dana imali 18 izbora i svaka vlada je u proseku trajala nepune dve godine, osim prethodne Vlade, na čijem čelu je bio Mirko Cvetković.Zbog izneverenih obećanja, zbog arogancije i samovolje opalo je poverenje u političare. Danas nije ni malo popularno biti političar u Srbiji. Građani Srbije mogu da podnesu i siromaštvo, i bedu i nemaštinu, ali ne mogu da podnesu činjenicu da se većina političara bavi sobom i svojim problemima i da je to do sada bila gotovo nesumnjivo ustaljena praksa.Zbog toga potpuno razumem i gospodina Dačića i gospodina Vučića što su

neka druga stranka vladajuće koalicije u ovom trenutku nema stručne kadrove, nego upravo zbog toga što je opalo poverenje u političare i što je potrebno vreme da se to poverenje vrati. To je jedino moguće modernizacijom Srbije, nastavkom reformi i promenom nas samih. Dakle, prvo moramo promeniti sebe da bismo to tražili i od građana.Zbog toga, kada ste, gospodine Vučiću, pozvali Lazara Krstića i Svetlanu Živanović da se vrate u zemlju, niste poslali samo poruku našim građanima iz dijaspore da dođu u zemlju ili da želimo da na najvažnija mesta u državi Srbiji budu najsposobniji ljudi, već ste, po meni, poslali jednu vrlo važnu poruku, da se učenje isplati i da onaj ko je obrazovan zaista ima moć da menja svet, kao što je to rekao Nelson Mandela.Privreda i reforme nisu samo pitanje svih pitanja ovde kod nas u Srbiji, već i u drugim zemljama EU u kojima su izbori, pre svega u Nemačkoj. Jedinstvene su političke partije upravo u toj trenutno najmoćnijoj zemlji u Evropi da reforme moraju da se sprovode i kod njih, da mora da se ulaže u obrazovanje, u infrastrukturu, u ekonomiju da bi Nemačka, jednostavno, zadržala svoju vodeću ulogu. Srbija nema iste probleme kao Nemačka, ali ako želi da se promeni, ako želi da napreduje, onda je pitanje daljih sprovođenja reformi jedno od najvažnijih pitanja, odnosno prvo pitanje koje mi kao društvo postavljamo pred sebe.Potpuno je jasno da i privrednici očekuju od ove rekonstruisane Vlade jedan potpuno drugačiji poslovni ambijent, da u njoj mogu da rade, građani da se zaposle i zbog toga nema mesta ni cinizmu, ni pesimizmu, ni podsmehu kada budući ministar finansija kaže da Srbija ne sme više da se zadužuje i da ne sme da troši više od onoga što ima.Gospodine Krstiću, imate našu punu podršku, želimo vam da do sredine sledeće godine, kako ste to u nekim intervjuima rekli, ostvarite sve vaše ciljeve, da uspete da izvršite restrukturiranje u 179 firmi zajedno sa budućim ministrom privrede, da sprovedete sve mere, pre svega da manjak u budžetu svedete na nekih 4% kako ste to i najavili. Znam da nemate čarobni štapić, da odmah probudite zaspalu srpsku ekonomiju, ali me raduje što ste kao mlad i obrazovan čovek na vreme i odmah na početku sagledali sve sve probleme sa kojima se Srbija suočava, a to su nezaposlenost, restrukturiranje, plaćanje poreza i finansijska konsolidacija.Potpuno je jasno da se ova Vlada uhvatila u koštac sa mnogim problemima. To govori činjenica da je inflacija smanjena, da smo smanjili zaposlenost sa 25,5 na 24,4%, će u Parlament uskoro doći i izmene Zakona o radu i preko potreban Zakon o planiranju i izgradnji.Tačno da smo nezadovoljni tim rezultatima, ali oni su jedan pomak na bolje i pokazuju da su u Srbiji počele stvari da se menjaju. vršilac dužnosti direktora EPS Aleksandar Obradović kaže da EPS do kraja godine neće imati 21 milijardu manjka koliko je to predviđeno na početku, onda je to dobra vest i za zaposlene u EPS građane Srbije i to da je nadu da se svi problemi koje imamo u javnim preduzećima mogu rešiti. Što se tiče investicija do sada je za ovih godinu dana uloženo pola milijarde evra stranih investicija. Manje od očekivanog, ali više od prošle godine kada je uloženo 352 miliona dolara investicija, ili 2011. godine kada je uloženo milijardu, ali je to kao što znamo bilo od prodaje „Maksija“ „Delezu“. Tačno je da je Srbija tada unela u budžet 25 miliona evra poreza, ne investicija u proizvodnju i ne otvaranje novih radnih mesta, kao što će to recimo biti sa investicijom „Boša“ u Pećincima ili sa „Etihadom“ koji treba da uloži 40 miliona dinara u „Er Srbiju“ sa još 60 miliona dolara u kreditne linije.Očekujem da ćete i sa kompanijom Mubadala realizovati investiciju za izgradnju fabrike čipova, ali i početkom 2014. godine početi izgradnju fabrika delova za avione i mnoge druge investicije koje su planirane i koje će ova rekonstruisana Vlada rešiti.U

poljoprivrednici štrajkuju i zamolila bih budućeg ministra poljoprivrede da vrlo ozbiljno shvati upozorenja Odbora za selo SANU. Oni predlažu novu agrarnu i socijalnu politiku koja obuhvata pravno i tehničko uređenje obradivog zemljišta, uređenje vodotoka, ukrupnjavanje poseda, ali i oživljavanje zadruga.S obzirom da je zadrugarstvo u Srbiji na marginama po podacima koje sam našla samo 2.124 zadruge su osnovane u Srbiju, a svega 123 hiljade zadrugara, dok u svetu imamo 750 hiljada zadruga sa više od 800 miliona članova.Žao mi je što gospodin Dačić nije ovde, ali moram da podsetim sve članove Vlade, kolege i koleginice narodne poslanike, da je on u svom ekspozeu 27. jula 2012. godine obećao promene u populacionoj politici Srbije. Znam da je ekonomija uslov svih uslova i očekujem da će nas premijer

u svim onim situacijama u kojima predstavnici današnje parlamentarne većine, opisujući probleme u društvu za koje uzrok traže između ostalog i u kukavičluku nekih prethodnih vlada, kao što je to sada uradila gospođa Filipovski.Ne bih ulazio sada u ocenu hrabrosti prethodnih vlada, ali sam bio potpredsednik vlade i šef parlamentarne većine vlade koja je hrabro pre 13 godina povlačila poteze na koje se danas vraća parlamentarna većina.Ne

da sprečim poslanike da iznose svoj legitimni stav o bilo čemu. Sa tim ne mora niko da se složi u ovoj sali, ali to je njihovo pravo.(Čedomir Jovanović, s mesta: Uvaženi predsedniče, potpredsednici, uvaženi narodni poslanici, uvaženi zameniče predsednika Vlade, potpredsednici, ministri i uvaženi kandidati za ministre, uvaženi gledaoci televizijskog prenosa i u budućnosti prenosa na sajtu, ovde sam primetio prilično blagu potrebu da se građanima Srbije i nama narodnim poslanicima objasni zašto bismo mi glasali za izbor nove Vlade.Imali smo priliku da čujemo prilično čvrsta i uverljiva obrazloženja zašto neke prethodne, pre svega dve prethodne vlade nisu bile dovoljno dobre. Tu računam i ovu vladu od 27. jula prošle godine i prethodnu vladu Mirka Cvetkovića. Dakle, čuli smo uverljiva objašnjenja zašto one nisu bile dobre, ali nismo čuli zašto će buduća vlada biti dobra?Zbog svega što vidim u ovoj Skupštini mislim da bi mnogo bolje bilo da raspravljamo o tome šta će dobro biti u budućnosti i ne želi da ovo zvuči kao floskula, ali podsetiću gospodina Vučića, pominjali ste četvrtinu birača po nekoj statistici ili istraživanju koji smatraju, da upotrebnim naziv svoje stranke, da nijedan od ponuđenih odgovora ne valja.Da bismo ih uverili da je ovaj dom dostojan i buduće Vlade, da je buduća Vlada dostojna tih građana i da će raditi dobro treba da govorimo o pozitivnim stvarima koje će doći. Treba na primerima da pokazujemo neke stvari.Ne želim da umanjim opštost ali ima malo vremena da bih iskazao šta mislim i želim da vas pitam pošto gospodin Dačić nije tu, nadam se da će imati priliku da nekako drugačije odgovori, ali i resornog ministra. S obzirom na sastav ove Vlade čini se da ste vi zadovoljni radom Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Zanima me da nam kažete da li je to tačno, pošto je veći deo Vlade promenjen, ali neki ministri su nastavili da rade, pri tom time ne želim bilo koga da izdvojim, da je manje dobar dobar ili lošiji od drugih, nego samo želim da izvedem jedan primer.Ako ste zadovoljni, molim vas da kažete čime ste zadovoljni. Pokušao sam iz Izveštaja o radu Vlade, u onom delu koji smo mogli do sada da čitamo, da saznam i ne mogu da kažem da sam baš saznao. Takođe, zanima me da li ste zadovoljni radom Nacionalne službe za zapošljavanje. Juče sam čuo plan novog direktora. Bilo bi mi drago da saznam i da li se slažete sa planom novog direktora i zašto je prethodni toliko dugo bio na funkciji ukoliko je nije obavljao kako treba. Možete i da dopunite, šta god mislite da je važno na tu temu i na druge teme, ali pre svega ovo.Mislim da ako biste obrazložili ovo, da biste pomalo ublažili jedan utisak koji se stvara, a to je da će ova Vlada biti sigurno izabrana. Znam da će biti izabrana, to nije sporno, ali bi trebalo da postoji makar malo prividne izvesnosti, jer možda će stvarno neko reći nešto zbog čega će neki poslanici vladajuće većine odustati od glasanja za Vladu ili će možda neko reći nešto zbog čega će neki poslanici opozicije, kao npr. ja, odlučiti da promene mišljenje i da glasaju za Vladu.To sada možda zvuči kao naučna fantastika, ali vam najiskrenije govorim sledeće. Da su stvari malo drugačije, da je od onog trenutka kada je gospodin Dačić rekao da URS više neće biti u Vladi urađeno što – šta drugačije, mogao bih da podržim ovu Vladu i da glasam za nju, zbog ministara koji su ostali, a nije obrazloženo zašto su bolji od onih koji su otišli, ja to nisam razumeo, ne mogu da dam podršku.Što se tiče rasprave, moram da naglasim i to, jer nemam često priliku, spolja gledano, ovo višednevno ubeđivanje da su gori drugi, treći, četvrti, pobuđuje potrebu da se glasa protiv svih. Negde sam to spomenuo u početnim izlaganjima, ali sam primetio da se obično sopstvena dobrota prikazuje time što su ovi drugi lošiji. Da bih naveo pozitivan primer, kandidat profesor Tomislav Jovanović je pre početka sednice meni prišao i ponudio mi je jedan papir koji dokazuje da imamo zašto da budemo ponosni i da imamo čemu da se nadamo. Tako se to radi. Tako bi trebalo sve da funkcioniše, a ne da govorimo šta nije valjalo u prošlosti.Zbog toga moram da dodam i da mi je žao što je nastup opozicije u proseku proseku bio takav kakav je bio ili dela opozicije, zato što mislim da je predstavljanje Vlade bilo prilično tanko i da bi se to bolje videlo, čak i da recimo niko od nas iz opozicije nije rekao ni jednu jedinu reč. Mislim da bi se u tom slučaju bolje videlo koliko je predstavljanje tanko, a u ovom smislu koji sam maločas rekao, u vezi sa profesorom Vreme.)Ukratko ću predložiti građanima da uzmu jedan mali papir, podele ga na pola, navedu šta je dobro, šta je bilo loše i ne samo u ovoj, nego u svakoj vladi tako da odlučuju. Hvala.

uspeh svake vlade.Što se tiče istraživanja u kojem 24,7% građana Srbije, ne samo u skladu sa imenom vaše stranke, ne vidi ni jednu od ponuđenih političkih opcija kao odgovor. Situacija je još teža. Toliki broj ljudi uopšte ne misli da je moguće pronaći bilo kakvo adekvatno rešenje u budućnosti u Srbiji i sastaviti Vladu koja bi mogla da odgovori izazovima vremena koja su pred nama. To govori o velikoj apatiji,

pošto nemate čime da se pohvalite.Pokušaću da odgovorim na nekoliko stvari i da kažem šta je to što mislim da je bolje. Što se tiče Nacionalne službe za zapošljavanje, da ne bi izbegao odgovor, mislim da je to, oprostiće mi, nadam se, gospodin Krkobabić i neki drugi ako to kažem, u svakom slučaju, više tehnički organ nego institucija, organ, institut koji može značajno da pomogne zapošljavanju ljudi u Srbiji. To se radi na druge načine, preko drugih institucija, preko drugih organa. Država Srbija svake godine, računajte na drugačije načine, između 100 i 150 miliona evra potroši na podsticaje, različite vrste podsticaja za zapošljavanje ljudi. Naravno, ti podsticaji u narednom periodu pre svega treba da budu vođenjem, delimičnom izmenom poreske politike, žestokom naplatom svih poreskih prihoda, onako kako je to gospodin Simić i krenuo da čini. Da vidimo šta je to što možemo da učinimo u narednom periodu.Po tom pitanju imam nekoliko dobrih vesti. Voleli vi ili ne voleli, danas je bio čovek iz Statističkog zavoda i Nacionalne službe za zapošljavanje. Video sam ih na dve televizije. Po prvi put posle pet godina odnosno zaustavljanje rasta nezaposlenosti i imamo nešto manji broj nezaposlenih nego što je bio u ranijem periodu, ali je to i dalje ogroman broj ljudi, preko 750.000 ljudi. Dobro je da to nije otišlo do milion, dobro je da to nije povećano. Dobro je da je taj užasni trend ova Vlada uspela da zaustavi. Ali, pred nama je veliki i težak zadatak i očekujemo u naredne dve godine, možda je to suviše slobodoumno, ali siguran sam da će taj trend biti veoma pozitivan. Ako bismo uspeli da nivo nezaposlenosti spustimo ispod 20%, to bi bio izvanredan rezultat.Sve ove mere fiskalnih reformi, pravljenja drugačijeg ambijenta kroz donošenje odluke o formiranju kancelarije za brze odgovore, završićemo sa dozvolama, kao što su neke druge zemlje u okruženju, i Makedonija, ako hoćete i Hrvatske u pojedinim segmentima, uspele da naprave. Takve norme, uveren sam, možemo jednako takve, čak i bolje, imajući u vidu njihova iskustva i eventualne probleme sa kojima su se suočavali u prethodnom periodu. To očekujte već u narednih dva meseca da završimo ovde u Narodnoj skupštini.Stvaranjem skupštini.Stvaranjem takvog ambijenta, ali i dovođenjem investitora, jer ako se ne angažujete i ako čekate da nešto padne s neba, a neće padati s neba, ako se budemo borili i budemo po tom pitanju uspešniji od Bugara i Rumuna, mislim da imamo veliku šansu da dobar deo azijskih kompanija, kako japanskih, tako i korejskih, o kineskim da i ne govorim, da privučemo u našu zemlju. Srbija danas nije u recesiji. U Srbiji se teško živi, ali Srbija nije u recesiji. Srbija ima posle nekoliko godina rast DžDP. Imamo industrijski porast, imamo rast izvoza najveći u mnogo prethodnih godina. Nije to baš sve tako dobro kao što bi možda na način kada ja govorim izgledalo jer tu imamo mnogo strukturnih problema, od visine javnog duga, pre svega, koji je dramatičan, do do nerešenih problema u javnim preduzećima, u javnoj upravi. To sve problemi.Mislim da na stvari ne treba gledati onako kako to neretko gledam ja kao pesimista, već da je potrebno imati malo više optimizma, malo više vere i u Vladu. Potpuno sam siguran da će ljudi imati da izmere naše rezultate, a naši rezultati moraju da budu neuporedivo bolji i neuporedivo pozitivniji nego što su bili u godinama pre nas. Hvala. **Nebojša Hvala vam za odgovor. Drago mi je da stiže i premijer, ali nije čuo pitanje, pa ne moram sada da tražim odgovor. Biće prilike.Ovo što ste rekli, razumeo sam i shvatam da je problem širi. Pomenuo sam tokom izlaganja da je ovo samo primer, zato što je oblast koja mene zanima i zato što je oblast koju sam pomalo istražio i znam dovoljno o njoj.Drago njoj.Drago mi je da postoje pozitivne promene i nadam se da razumete tu razliku između manje lošeg i dobrog što sam rekao, tj. koji je razlog zašto ne mogu da glasam za ovu Vladu. Hoću da vam kažem sada, pošto je bilo malo problema u mom pokušaju da vas obavestim, da sam na raspolaganju za pomoć. Iako neću glasati za vašu Vladu, ono što mogu da uradim i što želim da uradim, ukoliko smatrate da vam je potrebno, jeste da pružim pomoć u oblasti zapošljavanja, gde imam, to sam rekao i premijeru Dačiću, ali ne sa govornice, imam par zanimljivih projekata. Mislim da će vam možda nešto od toga odgovarati, da se sprovede. Pošto nam je svima cilj da se bolje živi u Srbiji, onda nije ni toliko važno ko će šta potpisati itd. Hvala.

Poštovani predsedniče Vlade, prvi potpredsedniče, potpredsednici ministri, kandidati za ministre, dame i gospodo narodni poslanici, stav

koji u sebi sadrži nove ciljeve Vlade i samo se po tome razlikuje od ekspozea koji je podnet prošle godine i o predloženim kandidatima za ministre, iznela je saopštila je naša uvažena koleginica Dijana Vukomanović, predsednik poslaničke grupe. Podrška je jednoglasna.Reći ću samo iz nekoliko uglova o temi, o predloženom ekspozeu i predlozima kandidata za ministre, o dosadašnjem radu i rezultatima rada, o ekspozeu i ciljevima rekonstrukcije, te novim ciljevima.Kada bih mogao u jednoj rečenici da kažem karakteristiku za ovu Vladu danas onda bih to rekao na sledeći način - od Vlade sa malim očekivanjima pre godinu dana do Vlade sa velikim ili čak prevelikim očekivanjima, od opreznog malog verovanja u kom pravcu će povesti Srbiju do najveće podrške jednoj Vladi od svih do sada da Srbiju vodi pravim putem. Tu ocenu su dali i daju građani, a jedino je njihova ocena validna, oni su vrhovni sudija. Naravno da ima još građana koji sa nepoverenjem gledaju na to poučeni mnogim razočaranjima, ali sam uveren da će Vlada rezultatima taj broj smanjiti.Kada je po preuzimanju Vlade napravljen presek stanja, izdvojiću samo neka, svi pogrešni potezi u ekonomiji koji su stigli za naplatu od pljačkaške privatizacije. Prethodnih dana izneta jedna neistina da je SPS to podržavala. To nikad nije podržavano niti je učestvovala u tome. Naprotiv, stalno je tražila preispitivanje ne privatizacije, nego zloupotreba i onih koji nisu u skladu sa zakonom, uništene privrede, ogromnog procenta nezaposlenih, do kredita koji su došli na naplatu, velikog deficita, zaduženosti, negativne stope rasta BDP, rasta evra, inflacije, i da ne nabrajam dalje.Na međunarodnom planu na Srbiju se gledalo sa nepoverenjem ne verujući da će Srbija sprovesti ono što je sama dogovorila sa međunarodnom zajednicom i na zapadu i na istoku.Na Kosovu i Metohiji su se događaji odvijali bez učešća i uticaja Srbije, pretilo je nasilno rešavanje položaja Srba, i da ne nabrajam dalje, i dalje.Posle dalje.Posle godinu dana Vlade, Srbija je danas poštovana država. Njoj se veruje. Spremna je da kao ozbiljna država sprovede ono što je sama dogovarala. Građani su prepoznali Vladu koja ne krije probleme, već se sa njima suočava i traži rešenje, ne krijući od građana ništa, govoreći istinu ma kakva je da je nije lagala. To su prepoznali i građani Srbije i međunarodna zajednica. To su priznale sve države EU, jednoglasno donošenjem odluke o otpočinjanju pregovora za ulazak Srbije u EU,

.Borba protiv kriminala i korupcije, uz punu podršku i posvećenost cele Vlade i svih nadležnih državnih organa, a pre svega građana, uzela je široke razmere i daje rezultata i sve više poprima karakter sistemske.Srbija je počela da se menja. Da se bori za svoju poziciju, za državni i nacionalne interese, da sprovodi dogovoreno. Pokazala da može i da pobeđuje, a ne stalno da gubi. Počela je da vraća veru u Srbiju i to je najveći rezultat ove Vlade, vraćanje vere u Srbiju da može i da pobedi. I to je najveći izazov i najveći zadatak za ovu Vladu, veru, veru u Srbiju proširi na sve nivoe u celoj Srbiji, da to postane najjača vera od svih vera.Vlada

podigne lestvicu, da na već date zadatke doda nove i to imajući u vidu u trenutku sve većeg poverenja građana. Vlada umesto povećanog zadovoljstva povećava sopstvenu odgovornost, šaljući poruku građanima da je vlast odgovornost, a ne povlastica, da se do rezultata može doći jedini radom a ne velikim pričama. I zato diže lestvicu, pobada nov barjakčić kome se teži, kome se ide i traži ljude koji mogu da trče što brže do tamo da bi stigli i istovremeno šalju poruku, da niko ne sme da stoji.Dakle, dodaje na zadatke nove zadatke, s ciljem da ubrza Srbiju, da bude modernija, pravednija, efikasnija, uređenija, poštovana. Ostvarivanje tih ciljeva i zadataka je suština ove rekonstrukcije i ona je u toj funkciji. Pri tom je pošla od sebe, menjajući sebe da bi mogla da menja stanje u Srbiji.Moram da vam kažem, imajući u vidu sve one polemike koje su bile u vezi sa tim, da Srbija nije navikla na to, ali i ovo je menjanje Srbije. Želim da kažem da su predloženi kandidati upravo predloženi u smislu ostvarivanja ovih novih ciljeva.Ipak, najsnažnije poruke u ekspozeu su vezane za ekonomsku i socijalnu situaciju u Srbiji sa pravom. U Srbiji se teško živi i Vlada nikada nije pričala da je lako. Ekonomski oporavak i preporod su nacionalni prioriteti vremena u kome živimo. Svi ostali ključni ciljevi Vlade i evropska budućnost i Kosovo i obrazovanje i zdravstvo, koji se sa pravom ne tretiraju kao trošak već kao investicija, sve je naravno zavisući od toga da li smo sposobni da obezbedimo ekonomski opstanak naše zemlje. Nismo čuli Vladu da hvali da je sve lepo. Naprotiv, da

Čuli smo odlučnost da se uhvati u koštac sa tim problemima sa ciljem da se srpska ekonomija i državne finansije izvedu na put dugoročne stabilnosti odmah danas da bi sutra bilo bolje i veoma precizno je u ekspozeu navedeno, odmereno, usklađeno sa mogućnostima resursa, okolnostima u kojima je Srbija.Mi podržavamo i pravac i način koji ste naveli u ekspozeu kako da se dođe do tog cilja.Imajući sve to u vidu ističem veoma važno opredeljenje Vlade da u cilju realizacije ovih ciljeva uspostavi otvoren dijalog sa privrednim udruženjima, sindikatima, stručnom javnošću,

podržati i tražiti od Vlade socijalni dijalog, socijalni dogovor Vlade i poslodavaca i sindikata. Podržaćemo kao SPS svaki dogovor koji je postignu ta tri socijalna partnera, dogovor koji treba da omogući ekonomsku stabilnost, razvoj, zapošljavanje, državi stabilne finansije, poslodavcima veći profit, a radniku da prestane da bude trošak, već čovek koji pošteno radi, prima za to platu, plaćen mu je doprinos i sve drugo što mu pripada po zakonu.U reforme se mora ući. To svi znamo. I ekonomske i socijalne, ali ni jedna ni druga ne mogu uspeti bez socijalnog dogovora i ako nisu socijalno

kandidati za ministre, imate našu punu podršku da istrajete u realizaciji zadatih novih ciljeva. Imate jasnu politiku, čvrsto je branite i odlučno sprovodite. Hvala lepo. Dozvolite samo da konstatujem prestanak mandata narodnih poslanika.Primili ste ostavke narodnih poslanika Predraga Markovića, Jožefa Šandora i Branislava Jovanovića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetske, mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. stav 3. stav 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima.U skladu sa tim, a saglasno članu 88. stav 1. tačka 2) i stav 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima Predragu Markoviću, Jožefu Šandoru i Branislavu Jovanoviću, danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Hvala vam.Nastavljamo sa radom.Reč ima narodni poslanik Emir Elfić. Uvaženi predsedniče Skupštine, predsedniče Vlade, ministri, kandidati za ministre, dame i gospodo, pokušaću u ovih skromnih pet minuta da iznesem svoje mišljenje po pitanju nove rekonstruisane Vlade, ali iz razloga diskusije koja se desila na početku ove sednice moram dati i svoj komentar kao neko ko pripada Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici i ko je kao predstavnik naroda i svoja zajednice u ovom visokom moj kolega je izneo niz bezbednosnih problema koji se dešavaju učestalo u Sandžaku, iako je pozitivno da je prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić rekao da će već u toku dana dobiti sve potrebne informacije i izveštaje o tome šta se dešava.Međutim, problem je malo dublji i problem je ovde suštinskog karaktera, što je i sam gospodin Vučić potvrdio svojom rečenicom da policija nema prava da se tako ponaša prema nacionalnim zajednicama ili prema manjinama. I upravo tu leži problem. Mi ne možemo policiju da doživimo kao svoju zato što u onom potrebnom paritetu u njenom radu ne učestvujemo, kako bismo podelili odgovornost za sve ono što se na terenu dešava.Već 13 godina nam se govori da je to proces i da je potrebno vreme i ja se sa tim potpuno slažem. Za mene je neosnovano da danas neko izgubi posao zato što je druge nacionalnosti da bi na to mesto seo Bošnjak, ali moramo izaći sa nekim podacima i reći koliko se taj procenat promenio poslednjih 13 godina. Mi smo na jednom dispropocionalnom položaju, gde na osnovu broja stanovnika ili procenta stanovnika, koji čine Bošnjaci, u policiji je potpuno obrnuto.Kada je formirana ona prva Vlada, tada sam kritikovao da je neosnovano da u sastavu Vlade ne postoji ministarstvo za ljudska i manjinska prava iz razloga što veliki udeo populacije Republike Srbije čine nacionalne zajednice i nacionalne manjine. Potpuno je prirodno da na najvišem stepenu državnih institucija, odnosno Vladi imaju svoga predsednika koji bi vršio artikulaciju svih problema kojih ima toliko puno da jednostavno oni stoje oni stoje ili se samo nagomilavaju. Tada je sa opravdanim razlogom opravdana stvar da se želi racionalnije pristupiti, smanjiti broj ministarstava, što je na neki način i učinjeno. Međutim, sada i u ovom novom sastavu i novoj rekonstrukciji, takođe, imamo isto opravdanje, s tim što mislim da je to više izgovor, jer potrebe su nešto što je potpuno drugačije. U ovoj rekonstruisanoj Vladi, danas, kada u predlogu proširenju predstavnika, imamo tri ministra bez portfelja, mislim da racionalnost kao razlog potpuno gubi svoj smisao.Ono što želim da istaknem jeste da je opozicija, iznoseći kritike prema ovom sastavu Vlade, primetila šta je to u ekspozeu premijera isto u odnosu na onaj prvi ekspoze kada je formirana prva Vlada. Želim da iznesem nešto što se vidno razlikuje, a to je da je u prvom ekspozeu stajalo da će nacionalne manjine i nacionalne zajednice imati sva moguća prava po najvišim evropskim standardima, a da u ovom novom ekspozeu to nije pomenuto niti jednom rečenicom. Što potvrđuje da u periodu od poslednjih 13 meseci meseci nije bilo nikakvih pomaka u poboljšanju statusa nacionalnih manjina.Ono što je premijer rekao, s tim ću i završiti, da bi Srbija napredovala potrebno je da svi delovi Srbije dobiju jednake šanse zato što je nužno da posebnu šansu posvetimo smanjenju regionalnih razloga u cilju ravnomernijeg regionalnog razvoja. razvoja. U praksi je potpuno drugačije. Čuli smo da je stepen nezaposlenosti kod nas, gde žive nacionalne zajednice, dva do tri puta veći. Putna infrastruktura je potpuno devastirana. Komunalna infrastruktura je u užasnom stanju. Zdravstvena zaštita, pa i bezbednost, o čemu se govorilo.Mislim da nije dovoljno da imamo Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, da imamo Kancelariju za održivi razvoj i ugrožena područja, nego država konačno mora krenuti u suštinsku i ozbiljnu decentralizaciju, kako bi se preneli nivoi

iskoristite 20 sekundi.)Kao što je rekao premijer, uradili smo to zato što nemamo pravo da budemo zadovoljni, misleći da stvari trebaju da se poboljšaju. Mislim da imam pravo, kao pripadnik nacionalne zajednice, ne budem zadovoljan i nemam razloga da podržim ovu vladu. Zahvaljujem se.

Kao da je neko nekom rekao pogrešno da će opstrukcijom, napadom svega, pa čak i ne rođenog deteta, opozicija steći određene poene.Možda poene.Možda je to moglo 90-ih, možda je to moglo dok politička svest građana nije bila na ovom nivou dana. To je ipak nastup koji ne donosi rezulate.Sa druge strane, ne razumem ni taj dualizam opozicije od pre nekoliko dana. Jedan poslanik iz opozicione stranke je rekao: „Gospodo, ova rekonstrukcija dugo traje, ovo ne valja. Treba kao u Danskoj. Došla je premijerka predstavila nove ministre pola sata i rekla – e, sad idemo da radimo.“ Ne razumem, hoćete li ovako ili onako? Bojim se da smo primenili princip i da je gospodin Dačić došao i predstavio ministre i rekao – e, gospodo, sada ste ih videli, idemo da radimo, naša opozicija bi se valjala po stepeništu i u zgradi i napolju van zgrade.Da

koji opredeljuju tu krizu?Na prvom mestu, po meni, to je taj neki psihološki momenat i to je taj ambijent o kome se ovde dosta govori. To je ambijent koji je depresivan, apatičan, krajnje destruktivan.Ovaj ambijent koji imamo posledica je postrevolucionarnog događanja u našoj zemlji posle te čuvene nesrećne 2000. godine, kada je danas, nakon izneverenih očekivanja, nada izgubljenih ideala, upravo onaj talas energije koji je postojao pretvoren u destrukciju svega što se dešava. To je nešto što je suštinski i to je nešto što je najvažnije i upravo na tome ove reforme, koje Srbija danas doživljava u smislu menjanja tog ambijenta, su ključne. Upravo ovo insistiranje na smenjivosti, na posvećenosti, na radu, na odgovornosti, je nešto što treba da promeni Srbiju. Menjajući sebe Srbija će upravo najviše i u raditi za sebe.Šta bi to ovog momenta mogao sa svoje strane da kažem, ili šta očekujem i čemu se nadam, u kratkim crtama, od nekih novih ministara? Na prvom mestu finansije. Štednja do praga bola, pa i dalje. Jer, teško je naći u Evropi zemlju koja je siromašnija, a u isto vreme rasipnija. Curi na sve strane. Jednostavno je neverovatno, kao u liku je administracija lokalnih samouprava, a i državna nabujala da, verujte, u nekim sredinama u lokalnoj samoupravi i u kancelarijama nemaju ni vazduh. Pogušiće se koliko ih tamo ima. Treba doneti uredbu da ne nose stolice od kuće.To se sve desilo posle 2000. godine, kada je 18 stranaka došlo na pojilo i kad se napravio princip partijskog zapošljavanja i kada je to bio uslov, u stvari, dobijanja ostanka na političkoj sceni određenih stranaka. I svaki taj ušteđeni dinar u proizvodnju, svaki. I to pre svega u proizvodnju za domaće tržište, kako bi smanjili uvoz, a povećali potrošnju. ušteđeni dinar, gospodine Krstiću, ako vam spreče da ne uložite u proizvodnju, dođite ovde, mi ćemo vas braniti. Jedan dinar ako hoće da daju u fudbal ili u neke druge stvari, dođite ovde, mi ćemo vas braniti. Jer, Srbija ne može, ako to ne uradi, mi polako možemo da ugasimo svetlo.Druga stvar, poljoprivreda. Mislim da je vreme da stvarno krene to zadrugarstvo, to ujedinjenje, da ojačamo srednjeg poljoprivrednog proizvođača i da krenemo u tu finalizaciju, da ne zavisimo toliko od te berze.Treće, odnos prema međunarodnoj zajednici. Mislim da to dobro i izvanredno ide. Otvorila je Srbija sva vrata. To je Srbija. Otvorena, širokogruda, prijateljska, saradljiva. To je Srbija koju su voleli i to je Srbija koju će voleti.Sport. Krajnje je vreme za privatizaciju velikih sistema – „Partizan“, „Zvezda“. Svaki dinar da se sačuva, da možemo da ojačamo male sportove, da ojačamo masovni sport. Ovo je presipanje iz šupljeg u prazno, a rezultata, očigledno je jasno svima da više i

borba.Lokalna samouprava. Gospodine Miroviću, svaka opština mora da napravi strateški plan. Svaka opština mora da definiše svoje kapacitete, mogućnosti, znanja i iskustva, a onda na osnovu tih strateških planova napraviti regionalne planove, pa na osnovu regionalnog imati plan za državu. Dosta je bilo da se investitori usmeravaju prema opštinama, da li u toj opštini ima opštinski odbor G17, ili G18, ili bilo koje stranke, nego da se ravnomerno spasu pogranični gradovi ili da se sačuva ostanak sela i da ne uništimo i Beograd i Novi Sad.Pravda. Mislim da Srbija odavno nije imala mlađeg, elokventnijeg, sposobnijeg i pravednijeg ministra pravde. Etalon, Srbin od glave do pete.Za datum venčanja sa EU, ako nismo pripremili timove i nemamo već pripremljene projekte za aplikaciju i za podršku EU, onda smo mi zakasnili. Ti timovi su morali već da razrade iskustva drugih zemalja kako se to radi, kako bi se što spremnije na taj datum pripremili.Životna

tako dalje, i tako dalje, da se ne upuštamo sad baš u sve, u analizu svega. U svakom slučaju, stvari su krenule u dobrom pravcu. Srbija ide u dobrom pravcu. Tamni oblaci se razilaze, polako sunce dolazi nad Srbijom i vreme je. Vostaje Serbija, vostaje carica. To je proces koji je krenuo i to više niko ne može da zaustavi. Hvala.

koja zauzme pozicije izvršne vlasti ima potrebu da prevaspitava opoziciju i da komentariše kako će opozicija pričati o njoj i da joj sugeriše šta će reći o vlasti.Da, rekao sam pre neki dan da ova priča, koja se zove španska serija, traje više od šest meseci. Ne mogu nikako da spojim to sa proklamovanjem čelnika vlasti da žele da Srbija što pre krene napred, da im je bitno, da im se žuri, a ova rasprava u ovom parlamentu traje treći dan, bez ikakvog normalnog efekta.Da se želi zaista da se što pre uradi posao, verovatno ne bismo slušali ekspozee od sat vremena, odgovore od po pola sata i traženje i zametanje kavge u parlamentu, sa željom da se pokaže kako smo mi jaki i kako ćemo maksimalno da zloupotrebimo Poslovnik time što će poslanik da govori dva minuta, a odgovor će biti 45 minuta. Je li to ravnopravnost?Stolice se nose od kuća da bi u lokalnim samoupravama bilo previše ljudi. Da vas pitam, gospodine, da li i ova vlast nove ljude zapošljava u tim istim lokalnim samoupravama ili ne? Na stotine novih je primljeno u tim istim lokalnim samoupravama. Nemojte da budete demagozi. Ako hoćete da smanjite državnu upravu, onda upravo tako i radite. Nemojte da pričate jedno, a da radite drugo. Da li to govori evro-fanatik Blažić ili radikal Blažić? Samo moram da kažem da izvršna vlast nije sada i neće ni u buduće odlučivati o tome koliko će trajati sednica, o tome će odlučivati narodni poslanici u Skupštini. Ako treba da traje deset dana, trajaće deset dana. Ako treba da traje jedan dan, trajaće jedan dan. Dakle, o tome izvršna vlast neće

da aktivno učestvujete u radu parlamenta i da na vreme reagujete kako bi se izbegle ove situacije u kojima sam, između ostalog, i ja prinuđen da vas podsetim da parlamentarnu većinu obavežete na elementarno poštovanje reda. Vaš stranački kolega je ne znam iz kog razloga, racionalno ne mogu da navedem, govoreći o nama iz opozicije rekao da smo mi tokom ove rasprave kritikovali nerođenu decu. Na šta to liči? Kakav je to jezik i kakav je smisao takvih poruka?Znači, poruka?Znači, kao što ste vrlo revnosni u analizi i opominjanju svakoga od nas u situacijama u kojima smatrate da izlazimo iz okvira Poslovnika, primenite Poslovnik i na svoje stranačke kolege. Ništa više od vas ne tražim. To ne želim da radim, ali mi smo ovu raspravu, mislim, što se tiče naše poslaničke grupe, usmerili potpuno u suprotnom pravcu, uostalom tako sam to i razumeo, između ostalog, slušaću šta o njoj govore predstavnici Vlade. Premijer Dačić je ovde.Nemojte da na takav način govorimo jedni o drugima. Imam četvoro dece, čiju sam ja nerođenu decu ovde

**Branislav Blažić** Samo objašnjenje, ko nije to razumeo i ko nije shvatio, to je bila metafora. Kada se tako nešto kaže, to se odnosi na nešto što još nije startovalo, kao sad novi ministri i nova Vlada, a mi im već nalazimo zamerke. Hvala lepo.

što se tiče personalnog sastava buduće Vlade, sigurno da je rekonstrukcija temeljna. Što se tiče, same strukture, ona to nije, i o tome je bilo puno reči ovih dana u parlamentu.Bilo

nacije. Dakle, u prvom prioritetu iz prošlogodišnjeg ekspozea nema ni reči u ovom novom ekspozeu. Mislim, da to ako ništa drugo, onda bi zaslužilo jedno pojašnjenje. Siguran sam da nije razlog to što je ovo pitanje postalo rešeno u ovih godinu dana, od izbora prošle Vlade.S druge strane, moram da kažem da je tretman evropskih integracija jedno razočarenje za nas. nas. Imam utisak da su evropske integracije dospele nekako u drugi plan, što se tiče ove rekonstrukcije. Ne kažem da su gurnute u drugi plan, ali da su dospele. U ovih nekoliko dana rasprave, to je sigurno jedan dokaz i to je veoma interesantno nije pokretano pitanje kašnjenja, vezano za imenovanje glavnog pregovarača glavnog pregovarača sa EU. To pitanje je rešeno juče, ali interesantno da nije pokretano tu u parlamentu, a nisu ni neka druga važna strateška pitanja vezana za evropske integracije pokretana. Na primer ova zemlja nema mesec dana direktora Kancelarije za evropske integracije, politička koordinacija evropskih integracija je sa potpredsedničkog spuštena na ministarski nivo bez portfelja, itd. Mogao bih da nabrajam.Gospođa Miščević ima našu punu podršku što se tiče početka i vođenja pregovora, ali se bojim da ukoliko se evropske integracije ne vrate u vrh političkih prioriteta, dakle, ne budu u istom rangu kao što je ekonomski ekonomski oporavak, onda će ona imati izuzetno težak posao. Ova dva razloga koja sam naveo, dve okolnosti su dodatni razlozi zašto ne možemo da podržimo ovu rekonstrukciju.

Petroviću. Izvolite. **Petar Petrović** Gospodine predsedavajući, gospodine predsedniče Vlade, dame i gospodo, sadašnji i budući ministri, dame i gospodo poslanici, stav Jedinstvene Srbije kada je u pitanju izbor novih ministara u Vladi Republike Srbije je poznat i rečeno je pre par dana od strane predsednika poslaničke grupe, gospodina Dragana Markovića Palme, zbog javnosti ponoviću da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržati izbor novih ministara u Vladi Republike Srbije.Namerno neću koristi izraz rekonstrukcija Vlade, volim da govorim srpskim jezikom i reći ću da je to izbor novih ministara, umesto onih ministara koji su podneli ostavke na svoja ministarska mesta i koje smo mi ovde konstatovali.U ekspozeu gospodina Dačića, predsednika Vlade Republike Srbije je tačno naznačeno na šta će Vlada u novom sastavu obratiti pažnju u narednom vremenskom periodu. Tu jedinstvena Srbija nema ništa ni da doda, ni da oduzme, osim da da punu i snažnu podršku onome što je gospodin Dačić, premijer rekao u svom izlaganju.Neću ništa novo reći ako kažem, a svi to dobro znamo i osećamo, a najviše osećaju najširi slojevi građana Republike Srbije, da je Srbija u jednoj oštroj ekonomskoj i socijalnoj krizi. Zadatak nove Vlade jeste da novim merama, primenom ovoga što je gospodin premijer govorio u svom izlaganju, da omogući da su Srbiji postepeno bolje živi, da se u Srbiji postepeno stvaraju sve bolji uslovi za zapošljavanje mladih i školovanih ljudi, da se u Srbiji vodi računa o stečenim pravima penzionera i drugih socijalno ugroženih kategorija, da se u Srbiji stvore uslovi da se što više rađaju deca, da nam natalitet bude u porastu, a ne da bude u padu i sve ono za šta se jedinstvena Srbija, kome je to poznato, svojim programom zalaže.Pravo je opozicije i svih onih koji nisu za izbor novih ministara u Vladi Republike Srbije da kritikuju. To je demokratsko pravo i demokratsko načelo ali mene

koji svuda pričaju da treba mladima dati šansu, da treba mladima pružiti priliku, da treba mladim i školovanim ljudima koji su rasuti širom sveta omogućiti da se što pre vrate u zemlju Srbiju i da to svoje stečeno znanje i iskustvo prenesu na Srbiju, na srpsku privredu, na srpske finansije, na srpski sport, na srpsku kulturu.

i Republika Srbija, zašto vas ne bi priznao i parlament Republike Srbije i prihvatili građani Republike Srbije. Što se tiče JS imate punu

gde ste izuzetan sportista, nosilac više medalja i prihvatite jednu odgovornu funkciju u Ministarstvu sporta, da vratite i podignete srpski sport na ono mesto koje zaslužuje Srbija kao zemlja, kao tvorac mnogih istaknutih vrhunskih, evropskih i svetskih sportista. Jedinstvena Srbija vam na tom planu daju punu podršku. Dajte one rezultate, bar deo rezultata na ministarskom mestu koje ste imali baveći se sportom koji volite, a to je vaterpolo.Kada govorimo o drugim ministrima koji će činiti budući sastav Vlade, a malo imaju više godina nego pomenuta gospoda, samo rezultati njihovog dosadašnjeg rada su opredelili mandatara da može da ih predloži za buduće ministre. U JS samo rad i rezultati rada moraju da budu merilo da bi neko mogao da bude predložen na neku funkciju bilo ministarsku, bilo direktorsku ili na neku drugu odgovornu funkciju.Prazne priče ne vode ničemu. Molim sve uvažene koleginice i kolege kada prolaze ovde kroz park i kada prođu pored spomenika srpskog nobelovca Ive Andrića da pročitaju ono što piše na stepenicama, pa će se onda setiti šta treba i kako treba da kritikuju buduće ministre ili ne treba da kritikuju, nego da ih hvale.Gospodine predsedniče Vlade, mislim da ste u svom izlaganju vrlo jasno rekli za šta će se buduća Vlada boriti, a to je za izlazak Srbije iz krize, za stvaranje novih radnih mesta, sa socijalnu pravdu itd.Jedinstvena Srbija, kao što vam je poznato, i do sada vam je u tom delu davala punu podršku, davaće vam i ubuduće, i nemojte se obazirati na kritike svih onih ili je to normalno da oni koji su do juče bili na nekim odgovornim mestima sada nisu, sigurno bi želeli da vam što pre vide leđa, ali vam leđa neće videti budite sigurni, ne sada, ni posle sledećih izbora, jer će ova koalicija dugo i uspešno voditi Srbiju ka prosperitetu i napretku. Hvala lepo.

što je vojvođansko, sve što se odnosilo na Vojvodinu je na neki način ili uništeno ili premešteno u Beograd. Tu prvenstveno mislim na „Elektrovojvodinu“, koja više ne postoji, zatim mislim na radio televiziju Vojvodine čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, a maćehinski se odnosila prema toj, da kažem, radio televiziji, jer jednostavno je osetila potrebu da pomogne u rebalansu budžeta samo radio televiziji Srbije i dodelila joj pozajmicu od 2,4 milijarde, a radio televizija Vojvodine koja informiše na deset jezika nije dobila ni jedan dinar.Zatim, dinar.Zatim, nećemo podržati rekonstrukciju i iz razloga što vojvođanski paori već nedeljama su na ulicama, jednostavno ne mogu da uđu u Beogradu, danas su konačno ušli da bi razgovarali sa predstavnicima Vlade.Takođe, nećemo podržati rekonstruisanu Vladu iz tog razloga što danas kada počinje nova školska godina pripadnici nacionalnih manjina gde obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u kontinuitetu se održava.U mojoj Rusinskoj nacionalnoj zajednici već 260 godina, školska godina počinje bez udžbenika za nacionalne manjine. Imam spisak od 114 udžbenika koji nedostaju ne samo u rusinskoj, nego i slovačkoj, mađarskoj, hrvatskoj, bunjevačkoj i drugoj nacionalnoj manjini, jednostavno, ja sam još prošle godine kada je počinjao mandat ove Vlade postavila poslaničko pitanje, pre početka školske godine 2012, 2013. sam postavila poslaničko pitanje – zašto pripadnici nacionalnih manjina počinju školsku godinu bez udžbenika? Za godinu dana oni nisu dobili udžbenike. Roditelji su, pripadnici nacionalnih manjina, nisu tražili besplatne udžbenike. Roditelji su platili udžbenike da bi im se u aprilu vratio novac za udžbenike koji nisu bili štampani. To je takođe jedan razlog zbog kojih razlog zbog kojih LSV neće da podrži ovu rekonstruisanu Vladu.Takođe, u ovih 13 meseci ove Vlade, Vojvodina je postala najnerazvijeniji region. Zašto se to desilo? Ne znam, ali to je takođe razlog zbog kojeg nećemo podržati rekonstruisanu Vladu.Takođe, na neku moju možda žalost hoću i da konstatujem da ova Vlada i premijer Dačić, nije video preporuku poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić, da u rekonstruisanoj Vladi bude dovoljan broj žena. To je evropsko opredeljenje, kome teži i ova Vlada, a i Republika Srbija. Ova Vlada će imati samo dve žene. Prošla Vlada je imala četiri, dve ministarke su zamenjene muškarcima. Ja u ovoj raspravi nisam čula od, da kažem poslanika,

čula sam samo od poslanica da to komentarišu tako da jednostavno ne znam kako to da objasnim, da li stvarno u Srbiji žene jedine moraju da se bore za svoja prava, da to pripadnici muškog pola ne osećaju, to sa žaljenjem konstatujem i mislim da ste i vi u svom ekspozeu i prošli put i sada dali neku, kao konstataciju, da je ravnopravnost rodna, radna, nacionalna biće stožeri politike ove Vlade i da će žene biti svakako na prvom mestu. Tako da, jednostavno, ne znam kako o ovome da razmišljam.Takođe, bih htela da spomenem jedno, možda za neke banalno ali za gradove i za sela i za regionalni razvoj je to jako važno. Takođe, sam postavljala poslaničko pitanje – kako Republika Srbija misli regionalno da razvija Srbiju, ako ne vidi da ljudi u selima imaju potrebu u 21 veku za jednom običnom bankom ili za nekim jednim običnim bankarskim šalterom.Po Vojvodini, a znam i po celoj Srbiji, po svim selima su poukidane banke. Ni u jednom Ni u jednom selu ne postoji banka. Proveravala sam u Vojvodini, u Žablju, u Kuli, u Vrbasu, u Beloj Crkvi, u Kikindi, samo u opštinskim mestima postoje banke i to jedna banka do druge. Znači, u Kuli odakle ja dolazim, šest banaka stoje u jednoj ulici. U selima, ni jedno selo Kulske opštine nema banku. Selo iz kog ja dolazim je Ruski Krstur, ima pet hiljada stanovnika, ima školu, gimnaziju, hladnjaču, ljudi se bave poljoprivredom, ima oko 700 hektara paprike, ljudi sade, itd, nemaju ni jednu banku.Veliki je problem, autobusko preduzeće ne postoji, privatizovano je Jerkoviću, autobusi više ne idu, ljudi stvarno imaju potrebu otići u banku, ali, ako nemaju kako, posebno penzioneri kojih ima 900, posebno ljudi koji se zanimaju poljoprivredom nemaju svi mogućnosti da odu u Kulu da bi svaki mesec podigli novac koji su zaradili ili od koga žive. Tako da možda su to stvarno banalni životni problemi, ali za ljude koji žive na selima je jako značajno. Dobila odgovor na poslaničko pitanje od ministra Dinkića koji mi je odgovorio da li ja znam da su sve banke u Srbiji privatne i da država ne može da vodi politiku otvaranja i zatvaranja banaka. ali mislim da vođenje takve politike prema selu neće dovesti u njegov razvoj i da će se jednog dana cela Srbija preseliti u Beograd ili Novi Sad. Hvala.

naša uvažena koleginica, možda i nehotice izrekla jednu neistinu, a to je da rodnoj ravnopravnosti osim poslanica u ovom parlamentu povodom rekonstrukcija Vlade nije se govorilo. podsetim Narodnu skupštinu da je o tome kao i o stavu URS govorio gospodin Predrag Marković, koji je bio ovlašćeni predstavnik za URS povodom ove tačke dnevnog reda. **Konstantin Arsenović** Molim vas da imate u vidu da narodni poslanik ne može da povredi Poslovnik,

Reklamiram član 27.Nisam ni upozorila da je Poslovnik prekršila poslanica koja je govorila pre mene, nego sam uputila kritiku vama da je niste opomenuli obzirom da je govorila neistinu.Dakle, još jednom podvlačim, gospodin Predrag gospodin Predrag Marković koji je bio ovlašćeni predstavnik URS po ovoj tački dnevnog reda govorio je povodom rekonstrukcije Vlade, o tome kako je u ovoj rekonstrukciji, prosto, zaboravljena rodna ravnopravnost i to je bila intervencija koju sam želela da ukažem.

Zamenik šefa poslaničke grupe URS akcentovao je ono što sam želeo replicirati. Radi se zapravo kada se o Poslovniku govori o činjenici da svaki poslanik ima pravo da koriguje neautentično ili neistinito tumačenje njegovih stavova.Naprosto nije istina da je rodna ravnopravnost zaboravljena među poslanicima. Poslanička grupa URS je programski i u stavovima ovlašćenog predstavnika diskutovala o rekonstrukciji Vlade u svetlu rodne ravnopravnosti, bogami, celih pet, programskog stava poslaničke grupe.Zbog toga želimo da napomenemo da je princip rodne ravnopravnosti zaboravio predlagač, odnosno mandatar, ali ne i narodni poslanici, bez obzira kojeg, zastupljenijeg ili manje zastupljenog pola bili, budući da je taj stav u ime poslaničke grupe URS eksplicitno obrazlagao gospodin Predrag Marković.

ministre, nakon usvojenog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, zapravo smo učinili jedan korak napred, korak dalje ka jednoj završnoj fazi u jednom izuzetnom važnom i značajnom procesu za Srbiju, procesu koji treba da uvede pozitivne promene u Srbiji, pozitivne promene od kojih boljitak i promene na bolje upravo treba da osete građani Srbije. Reč je o rekonstrukciji Vlade Republike Srbije.Kada je reč o usvojenom Predlogu zakona o ministarstvima, on je zapravo na samom početku ovog procesa dao odgovor na jedno ključno pitanje – kakva je to vlada potrebna i neophodna u ovom trenutku Srbiji, koji je to broj ministarstava unutar Vlade neophodan i potreban Srbiji, koji će poslove, odnosno oblasti obavljati određena ministarstva.Rekao bih da smo dobili jedan funkcionalna i održiv model, koji zapravo treba da bude primenljiv za sve naredne i buduće Vlade Republike Srbije, a ne svaka Vlada da ima svoj pristup i svoje sagledavanje i da Zakon o ministarstvima prilagođava i aktuelnom političkom trenutku i aktuelnim koalicionim dogovorima.Kada

kao poslanički klub u celini jesmo zadovoljni radom Vlade Republike Srbije, ali, nažalost, u Srbiji je toliko problema da uvek može i mora daleko bolje i daleko više.Ova vlada pokazala je, rekao bih, i odgovornost i odlučnost i opredeljenost i posvećenost i spremnost i doslednost i jedinstvo onda kada je to bilo najpotrebnije u interesu građana Srbije.Ova vlada je u proteklih godinu dana pokazala da da promene i reforme u Srbiji jesu jedan nezaustavljiv proces. Ova vlada je pokazala da vlada ne postoji zbog političkih stranaka i političkih partija koje jesu deo vladajuće koalicije u Srbiji, već da postoji pre svega zbog građana Srbije.Vlada je

dakle, ne ono što bi građani želeli da čuju, već ono jeste realnost i onda kada su vođeni razgovori na nivou međunarodne zajednice. Na jedan realan način su u proteklih godinu dana sagledavani problemi. Išlo se u susret problemima i nuđena su odgovorna rešenja, koja svakako jesu u interesu građana Srbije.Vlada je za proteklih godinu dana, to je naš stav i legitimno pravo da izrazimo kao poslanički klub naš stav, pokazala da jeste sposobna da rešava probleme.

reformi u Srbiji, jeste rezultat i napretka u razgovorima između Beograda i Prištine, implementaciji onoga što je dogovoreno u Briselu i to svakako jeste rezultat i jedne odlučne, kontinuirane, uspešne i neselektivne borbe protiv kriminala i korupcije.Za godinu dana podignut je ugled Srbije. Promenjena je slika Srbije u međunarodnoj zajednici i danas se u svetu lepo govori o Srbiji.Naravno da podržavamo cilj Vlade Republike Srbije – korak brže, korak dalje. Uvek korak napred ka EU, jer to jeste sredstvo za normalan život građana Srbije. Dakle, treba Srbiju da približimo standardima Evrope ne samo zbog EU, već da bi stvorili jednu modernu, normalnu državu u kojoj će građani moći normalno da

Dakle, pored evropskih integracija, nastavka uspešnog puta evropskih integracija, očekujemo da će ključni ciljevi Vlade Republike Srbije u narednom vremenskom periodu biti pre svega sprečavanje dugogodišnjeg ekonomskog propadanja Srbije, podizanje životnog standarda kroz razvojne projekte, kroz investicije, infrastrukturne projekte. Nema ekonomskog bez infrastrukturnog razvoja. Očekujemo veću uposlenost, veću zaposlenost i očekujemo nova radna mesta.Želim da kažem da je sigurno posle 20-ak godina ovo jedina Vlada koja, i pored teške ekonomske krize, i pored toga što svi u ovom trenutku, nažalost, osećaju negativne efekte ekonomske krize, ima ogromno poverenje, ali i ogromna očekivanja građana Srbije i, rekao bih, sa punim pravom. Velika su očekivanja građana kada je reč o ovoj Vladi Republike Srbije nakon godinu dana od trenutka konstituisanja i formiranja Vlade Republike Srbije. Zato želim da kažem da ne sme da postoji nijedan viši cilj, nijedan viši interes ove Vlade Republike Srbije što jeste interes građana Srbije. U pravu je gospodin Petronijević kada kaže da je možda problem ove vlade u tome što, u trenutku kada je ona formirana i konstituisana, relativno su mala bila očekivanja građana. Godinu dana nakon konstituisanja i formiranja Vlade Republike Srbije, nakon rezultata koji u pozitivnom smislu jesu i vidljivi i prepoznatljivi, očekivanja građana su daleko veća. U sportskom žargonu rečeno, lestvica jeste najviše moguće podignuta i mislim da to jeste dobro i da to jeste neophodno i da je to važno pre svega za budućnost Srbije.Gospodin Dačić je na početku svog mandata rekao da će ovo biti Vlada koja će biti okrenuta budućnosti, da ovo neće biti Vlada prošlosti. Mislim da je to danas potpuno jasno i potpuno vidljivo.Onaj ko govori o prošlosti uglavnom se plaši budućnosti. Iz prošlosti se izvlače pouke i afirmiše se ono što jeste pozitivno, ali mi moramo da govorimo o Srbiji danas i da svi zajedno pokušamo da izgradimo temelje neke nove budućnosti u interesu pre svega građane Srbije.Ubeđen sam da će ova Vlada u narednom periodu imati snage i sposobnosti i stručnosti da dobije i onu ključnu bitku, bitku za budućnost Srbije. Konačno, kako je to i gospodin Dačić rekao, vreme je da Srbija pobedi i u miru.Dakle ova Vlada Republike Srbije ima

i to će biti vidljivo u danu za glasanje u republičkom parlamentu, ali ova Vlada Republike Srbije ima i hrabrost da se suoči sa nekim problemima ne obraćajući pri tom pažnju da li će izgubiti politički rejting ili ne.I pored dobrih rezultata Vlada je prihvatila da krene u rekonstrukciju sa ciljem pre svega pozitivne promene Srbije odnosno sa ciljem da rezultati rada Vlade Republike Srbije u narednom vremenskom periodu budu još bolji. Ovde nije reč o tome da će neko kroz rekonstrukciju dobiti veću političku moć. Ovde je reč da suštinski i temeljno menjamo sistem da bi država mogla daleko više i daleko bolje da funkcioniše.Dakle, ova rekonstrukcija nije nametnuta. Sama Vlada Republike Srbije je definisala cilj, definisala dinamiku, definisala rokove i ovde nema apsolutno nikakvog kašnjenja. Ova rekonstrukcija nije kozmetička. Kozmetičke promene nisu dobre. Ovo je suštinska i temeljna rekonstrukcija i od ove rekonstrukcija pre svega građani Srbije treba da osete pozitivne promene. Zato je izuzetno važno da se i u narednom vremenskom periodu izanalizira rad svakog dela državne uprave.Smatramo da je neodgovorno da na jedno ovako važno i značajno pitanje u Srbiji gledati na jedan pojednostavljen način i govoriti samo o rekonstrukciji Vlade recimo kroz personalna pitanja. Personalna pitanja jesu važna i mi smo to više puta do sada rekli. Vrlo je važno naći najkvalitetnije, najuglednije, najsposobnije ljude koji će uspešno organizovati sistem, koji će uspešno organizovati pojedina ministarstva kako bi se postizali što bolji rezultati.Takođe važno je definisati šta je to strateški interes, definisati nove ciljeve Vlade Republike Srbije, definisati kakvu Srbiju želimo i hoćemo i šta je to što možemo svi zajedno da učinimo da bi realizovali taj cilj.

jer smatramo da nema potrebe.Ono što želim da kažem i što mi očekujemo od kandidata za ministre jeste da svoj posao u narednom periodu shvatite kao životnu ulogu, da preuzmete odgovornost za budućnost Srbije, da radite stručno, kompetentno posao, ali pre svega u interesu građana Srbije. Ukoliko neko ne radi dobro treba i mora da bude promenjen, a mi poslanici u republičkom parlamentu, celokupna javnost, stručna javnost ćemo pratiti rad svakog ministarstva, svakog ministra i Vlade u celini. Vlade u celini. Svako u Srbiji treba da radi svoj posao. Vlada Republike Srbije treba da radi svoj posao, republički parlament treba da radi svoj posao i svako će dobiti ocenu, kako je gospodin Petronijević rekao na narodnom sudu, odnosno na izborima kada za to dođe vreme.Ovde nije reč o tome da li se neko u ovom trenutku plaši izbora ili ne, ovde je suština u sledećem. Imamo li državne organe koji mogu da rade daleko efikasnije i bolje, koji imaju autoritet da donose odluke, jer u narednom periodu pred Srbijom su izuzetno značajne odluke i značajni poslovi koje treba učiniti i uraditi.Mislim

i trebaju da budu saglasnost svih relevantnih političkih partija na političkoj sceni Srbije. Mnogo je političkih stranaka na političkoj sceni Srbije, ali je jedna Srbija. Hvala. Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić. **Miodrag Đidić** Uvaženi predsedavajući, gospodine predsedniče Vlade, uvaženi ministri i kandidati za ministre, kolege narodni poslanici, dopustite mi da pre nego što nešto kažem o ekspozeu, u ime poslaničke grupe ZZS izrazim zadovoljstvo što je Vlada imenovala glavnog pregovarača i da posebno izrazim zadovoljstvo što je to gospođa Tanja Mišćević koja je izuzetno kompetentna za ovaj posao i za koji sam siguran da će na pravi način zastupati interese Republike Srbije u pregovorima sa EU.Takođe moram EU.Takođe moram da kažem da će poslanička grupa ZZS u budućnosti podržavati sve one zakone koji doprinose bržem i boljem pridruživanju Srbije EU, ali isto tako hoću da kažem da ćemo podržati i one zakone koji promovišu samoupravu i koji promovišu solidarnost. To su osnovni principi rada poslaničke grupe ZZS.Što se tiče ekspozea moram da kažem da ekspoze u najvećem delu sadrži ekonomsku politiku i da sadrži mere za oporavak srpske privrede što je meni sasvim logično jer i sam premijer je u svom ekspozeu konstatovao da je Srbija u ovom momentu u veoma teškoj ekonomskoj poziciji, da se većina privrede nalazi u predstečajnom ili stečajnom postupku, uostalom mislim da je i rekonstrukcija Vlade upravo proizvod lošeg stanja u ekonomiji Srbije.Ne mogu da se složim sa svim predloženim merama u ekspozeu, jer mislim da one neće dovesti do boljitka u Srbiji. Ovde je promovisan princip nulte tolerancije prema ne plaćanju poreza. Moje mišljenje se ovde razlikuje od većine mišljenja koja su izneta u ovom parlamentu.Za nultu toleranciju za ne plaćanje poreza ukoliko se ona odnosi na one koji krše zakon da ne bi platili porez, ako se ona odnosi na one koji falsifikuju račune da ne bi platili porez, ako se ona odnosi na one koji osnivaju fantomske firme da bi preko lažnih faktura izvlačili novac iz Republike Srbije i na taj način se bogatili. Tu sam za nultu toleranciju.Nisam za nultu toleranciju poreza za one koji su prijavili prijavili porez, ali nisu u mogućnosti zbog velike nelikvidnosti koju je takođe premijer naveo u svom ekspozeu, jer će to dovesti do mnogo problema.Za to sam da tim firmama koje zbog nelikvidnosti ne mogu da plate porez da im se porez reprogramira i da im se omogući da dalje posluju, jer ako ne bude tako verujte mi, a to dobro znam u ovom momentu gotovo čitava privreda Srbije će ući, kako premijer kaže u predstečajni ili stečajni postupak.Raduje me to što je budući ministar finansija čini mi se malo revidirao svoj stav po tom pitanju pa je od tvrdog stava od nulte tolerancije na neplaćanje poreza rekao – da, nulta tolerancija na neplaćanje poreza, ali moramo voditi računa i o radnim radnim mestima. Mislim da je to dobar stav i mislim da je to prioritet ove Vlade. U tome će imati našu podršku, u očuvanju radnih mesta i novo zapošljavanje. Bez toga Srbija nema nikakvu perspektivu.Premijer u svom ekspozeu nije naveo jednu drugu nultu toleranciju koju ću mu predložiti da uvede i za koju se zalažem, a to je nulta tolerancija na sivu ekonomiju. Siva ekonomija danas hara Srbijom, siva ekonomija postoji u svim segmentima i ako sada krenete po gradovima Srbije videćete da na svakoj većoj pijaci možete kupiti ilegalnu robu od igle do lokomotive. Porozne su granice Republike Srbije i premijeru Dačiću, vi kao ministar policije i gospodin Lazar Krstić kao budući ministar finansija imate mehanizme preko pogranične policije i preko uprave carina da hermetički zatvorite granice za ilegalnu robu. Videćete koliko će prihodi u budžetu posle toga porasti.Kada

se poslužiti jednim primerom. Pre mesec dana ili manje od mesec dana održane je sabor trubača u Guči i tamo je najavljena poreska kontrola. Rečeno je da kada krene sabor biće za sve vreme trajanja sabora poreska kontrola. Kontrolisaćemo izdavanje fiskalnih računa. Na žalost rezultat je poražavajući, 80% od kontrolisanih nisu izdali poreske račune. To je za ovu državu poražavajuće i to me navodi na zaključak da je stopa sive ekonomije znatno veća.Očito veća.Očito je da represija i pojačane kontrole, nažalost, ne mogu ovo uvesti u red. Predložiću vam dve mere za koje mislim da su neophodne da bi smanjili sivu ekonomiju. Jedna mera je da se ljudi edukuju, da dovedemo ljude da ih je stid što ne plaćaju porez. To je moguće. To je bio slučaj od 1990. do 2013. godine samo u jednom kratkom periodu u vreme Vlade Zorana Đinđića. Tada su mnogi privrednici rekli - sramota nas je da ne plaćamo poreze. Hajde da uradimo da i sada ljude bude sramota da ne plaćaju poreze.Još jedna stvar i završavam, pošto nema puno vremena naša poslanička grupa, a to je da ne možete povećanjem poreza na imovinu, povećanjem PDV i povećanjem poreza na dobit, kako ste naveli u ekspozeu, da smanjite sivu ekonomiju. Mislim da će se desiti obrnut proces. Dobro je što smanjujete poreze na zarade, ali mislim da morate smanjiti i ove druge poreze, jer ako uporedite rezultate naplate PDV za prvi kvartal ove godine i prvi kvartal prošle godine, videćete da je više PDV u državnu kasu ušlo u prvom kvartalu 2012. godine, što znači da povećanje od 18% na 20% nije donelo nikakav boljitak. Zato razmislite da idete u obrnutom pravcu, da smanjite poreze i mislim da će kasa biti punija.Imamo bih još dosta toga da kažem, ali moram malo vremena ostaviti za Sanju Čeković.